Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo. Izvješće o radu nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2018., podnositelj je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela, dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se izvješće o radu nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2018. godinu. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova 97 za, 19 suzdržanih donijet zaključak kako je predložilo matično saborsko radno tijelo.